Tere hommikust, väga lugupeetud Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu teisipäevast istungit. Kohaloleku kontroll, palun!

Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt rahandusministri Jürgen Ligi.

Need puudutavad nii valitsemisalade sees kui ka nende vahel tehtavaid eelarve täpsustusi.

muutmata, kuid need muudatused, mida ma esitlen, vajavad Riigikogu heakskiitu. Ettepanekud riigieelarve muutmise kohta

Nüüd suurematest muudatustest, mille me teie ette toome. Kaitseministeeriumi kaitseotstarbelise erivarustuse kuludest suunatakse 42 miljonit eurot kaitseotstarbelise erivarustuse investeeringutesse. erivarustus] on soomustehnika, raketikompleksid, see on põhivara. Kaitseministeeriumi kaitseotstarbelise erivarustuse arvelt suurendatakse

Rahandusministeeriumi finantseerimistehingutes vähenevad laenukohustused 82 miljoni võrra, kuna tagastatakse COVID-meetmena antud laene ja käendusi.

Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi finantseerimistehingutes täpsustatakse 75 miljoni euro kasutamist. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse fondiosakute märkimise vahendite jaotuse majanduslik sisu muutub. Lisaks suunatakse algselt Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse sihtkapitali suurendamiseks kavandatud 25 miljonit eurot aktsiaseltsi SmartCap juurde moodustatud kaitsetööstuse fondi.

hetkel punases, miks siis 2024. aasta ümbertõstmisega ei ole tehtud mitte ühtegi suuremat kokkuhoidu, vaid me näeme, kuidas mõned ministrid on endale tekitanud mõnede miljonite ulatuses katuseraha? Aitäh! Kui te sellist asja näete, siis informeerige valitsust ka. Aga see formaat, mida mina siin presenteerin, on eelarve muutmine. Siin eelarve maht ei muutu, tegemist on ümbertõstmistega. Eelarve mahtu muutis Riigikogu tänuväärselt suvel, vähendades seda, ja järgmised eelarve mahu vähendamised puudutavad järgmise aasta eelarvet. Aitäh! Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Juhtivkomisjonis toimunud arutelu ja langetatud otsuseid palun tutvustama rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Tere hommikust, head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu nr 517 esimeseks lugemiseks ettevalmistamiseks 10. oktoobril. Nagu täna, tutvustas Jürgen Ligi riigieelarve seaduse muutmise eelnõu ka siis. Talle olid ka mõned küsimused ja need said komisjonis vastuse. Tuletan meelde, et seda riigieelarvet me oleme juba kahel korral muutnud. Kõigepealt, kevadel muutsime eelarvet seetõttu, et vaja oli õpetajate palgaraha ja muid kulusid eelarvesse juurde sättida, ja suvel menetlesime eelarvet, et kulusid kokku hoida. Neis eelarve muudatustes siin on veel

muudatusi on tehnilist laadi. Aivar Sõerd küsis Rahvusarhiivi sisustamise kulude kohta. Regina Vällik vastas, et peamine [osa] nendest kuludest tuleb investeeringute arvelt riigikoolide investeeringuvajadused kaetakse [muudmoodi], eelmise aasta jääkidest, ja seetõttu saab haridusministeerium suunata raha Rahvusarhiivi sisustamise jaoks. Teatavasti kolib see rahvusraamatukoguga samasse hoonesse.

kui keegi soovib nende kohta täpsemat ülevaadet, siis võib tulla minu pingi juurde ja ma näitan.

täna ja esimene lugemine lõpetada, ning muidugi määrati juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. Kõik need otsused võeti vastu konsensuslikult. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele on muudatuste esitamise tähtaeg kümme tööpäeva, nii et kui täna esimene lugemine lõpetatakse, siis on muudatusettepanekute tähtaeg 29. 29. oktoobril kell 17.15. Palun seda eelnõu toetada. See on minu poolt kõik. Aitäh! Suur tänu! Üks hetk, teile on ka küsimusi. Urmas Reinsalu, palun!

Meil räägitakse kolme aasta perspektiivist, aga reaalsus on see, et eelmisest aastast sellesse aastasse tõsteti üle 1,6 miljardit eurot.

Valitsemiskulude vähendamisega tegeleti väga põhjalikult suvel menetletud lisaeelarves. Selles eelarve [muudatuses] seda ei puudutata, kuna aasta lõpuni on jäänud ju ainult kaks kuud. Mis puudutab ülekantavaid jääke, siis need on tõepoolest suured. Seetõttu palus 2025. aasta eelarve menetlemise käigus rahanduskomisjon kõikidel ministritel, kes oma eelarvelõiku järgmise aasta eelarvest selgitama tulevad, tuua kaasa andmed ka ülekantavate jääkide kohta. Ja tõepoolest, kõik ministrid need andmed kaasa tõid. Ma julgen öelda, et – see on see on nüüd tõesti peast öeldud – valdavas enamuses, ma ei tea, 80 pluss protsenti oli tegemist siiski pikaajalisteks pikaajalisteks projektideks tehtud eelarve eraldiste ülekandmisega. Näiteks kaitsevaldkonnas tehti juba üle-eelmisel aastal hange, sellel aastal jõuti lepinguni, võib-olla järgmisel aastal makstakse viimane osa

oli ka majanduskulude kokkuhoidu ja oli ka personalikulude kokkuhoidu. Ja mõned mõned summad langesid tagasi eelarvesse, näiteks Kultuuriministeeriumilt. Julgen peast nüüd öelda, kuna eile käis kultuuriminister rahanduskomisjonis, et ukrainlaste vastuvõtmise ja ühiskonda integreerimise kulud jäid väiksemaks ja need langesid eelmisel aastal ka tagasi üldeelarvesse. Nii palju, kui on ministeeriumeid, erinevaid projekte, erinevaid kululiike, nii palju on seal erinevaid asjaolusid. Aga need jäägid, mis üle kantakse, on põhjendatud minu hinnangul, vähemasti reeglina ja suuremas osas.

Kliimaministeeriumist suunatakse raha Kaitseministeeriumisse, sest investeeringu "Avamere tuuleparkide arendamine" rakendamine anti Kliimaministeeriumi valitsemisalast üle Kaitseministeeriumi valitsemisalasse.

Me vaatasime ülekantavad vahendid üle ja nagu ma juba ütlesin, lõviosa, suur enamus nendest on ikkagi seotud käimasolevate investeerimis‑ ja ka muude projektide liikumisega üle aastavahetuse. Siinsamas Siinsamas eelarves haridusministeerium suunab teatud projektide, näiteks riigikoolide ehituse ülejääke ka Rahvusarhiivi väljaehitamiseks, et see saaks kolida rahvusraamatukokku. Vähemasti üks selline [muudatus] on siin sees. Ja ka Kultuuriministeerium, mul on meeles, ei kandnud kogu oma jääki üle, vaid osa sellest langes tagasi eelarvesse ja selle võrra on eelmise aasta eelarve positsioon parem. See raha jäi kasutamata. Aga komisjonis seda ei arutatud, seetõttu mul ei ole neid andmeid kaasas. Ma saan öelda ainult neid numbreid, millega ma kõige [viimati] tegelesin ja mida ma lihtsalt

"2024. aasta riigieelarve koostamise käigus jäi Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumil planeerimata finantseerimistehingute tagasilaekumised riigieelarvesse." Ma küsin natuke tulevikku vaatava küsimuse: kas see

pani kulmu kergitama ja tähelepanelikumalt suhtuma nende tegevusse eelarvet planeerides? Eelarve on väga mahukas ja te teate, et igal aastal eelarve maht kasvab, eelarve muutub järjest suuremaks. Ma arvan küll, et me peame eelarvet vaatama sagedamini, kui me praegu seda Riigikogus teeme. Aga mul ei ole siiski ühtegi kahtlust, et raha, mis jääb kasutamata,

Sellest me räägime siis, kui me seda arutame, ma ei hakka praegu saali aega kulutama. Aga tegelikult me ei peaks muretsema, et jäägid haihtuvad. Seda ei juhtu, võite olla täiesti rahulik.

suur. Ma arvan, et te räägite sellest viimasest lõigust: "2024. aasta riigieelarve koostamise käigus jäi Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumil planeerimata finantseerimistehingute tagasilaekumised riigieelarvesse. Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium planeerib 69 100 000 eurot sihtfondidest vahendite tagasilaekumisi, mille võrra vähenevad Rahandusministeeriumi võetavad laenukohustused." Ma ei hakka seda ette lugema, rohkem saali aega kasutama. Aga kui programmidesse planeeritud raha jääb mingil põhjusel kasutamata, siis on üsna normaalne, et see planeeritakse ringi.

Mis raha see 189 miljonit eurot on, mis kanti üle eelmisest aastast sellesse aastasse valitsuse sildi all – mul on Rahandusministeeriumist värske info – ja mis on nii sihtotstarbeline, et seda sellel aastal täies mahus kasutatakse? Kas teie eelduse järgi seda ei kavatseta tõsta üle järgmisse aastasse? Härra Reinsalu, komisjoni istungil seda ei arutatud, konkreetselt seda 189 miljonit, ja seetõttu ei ole seda protokollis. Ma niimoodi [teie] telefonist lugemise peale euro [suurust] eelarvet ridade kaupa peast kommenteerida ei oska. Ma korraldan, et see vastus teile saadetaks. See on liiga detailne küsimus, et siit puldist praegu vastata.

järgmise aasta eelarvesse. Kas sulle rahanduskomisjoni esinaise rollis ei tundu, et see võiks leida kajastust hoopis praeguses eelnõus? Selle asemel, et kasutamata raha edasi kanda, võiks seda hoopis selles

Me küsisime informatsiooni aasta algul üle kantud 2023. aasta jääkide kohta me vaidlesime tõepoolest komisjonis Läänemetsaga ja veel mõne ministriga selle üle, kas täitmata ametikohtade tegemata töö eest välja maksmata jäänud palgad on selline kulu, mida peaks üle kandma, või on see selline kulu, mis peaks langema eelarvesse tagasi. Aga praegusel juhul on ülekandmine valitsuse otsus. Seda on tehtud ja seda nüüd tagantjärgi huupi lisaeelarves kärpima minna ei ole otstarbekas. Me tekitaks segadust juurde.Aga

Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Isamaa fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu, palun!

kõneles sellest, et tema visioon, kuidas majanduslangusest ja keerulisest riigi rahanduse olukorrast väljuda, on see: kaks kolmandikku kärbet, üks kolmandik uusi maksutõuse. Niisugust käsitlust me ei näe 2025. aasta eelarvest, ja ma jõuan ka selle 2024. aasta lisaeelarve juurde. Sisuliselt Kallase-Michali valitsuste konsolideeritud maksutõusud on proportsioonis üks kümnele: üle miljardi euro täiendavat maksukoormust Eesti inimestele ja ettevõteteleversusnominaalne 130 miljoni euro suurune valitsemiskulude kärbe, mis tegelikkuses on bluff, mu armas Riigikogu. Kui me võtame ette 2025. aasta eelarve [eelnõu], siis me näeme, et kümnete miljonite eurode ulatuses on valitsus juba planeerinud – pange tähele!

on okei, valitsemiskulusid vähendada ei ole võimalik. Valitsus kõneleb sellest, et kolme aasta perimeetris valitsemiskulusid vähendatakse. Isamaa sõnum on üks ja selge: see, mille te olete seadnud eesmärgiks kolme aasta perspektiivis valitsemiskulude loogikas – see on aus nii ametkonna suhtes

Ja see oleks olnud riigile absoluutselt jõukohane, kui me räägime sellest, et 2023. aastast tõsteti 2024. aastasse üle 1,6 miljardit eurot ning 2024. aastal planeeritakse Rahandusministeeriumi projektsiooni järgi eelarve täitmise ja kohustuste kohta tõsta 2025. aastasse üle 2 miljardit eurot. Proua Akkermann ütleb, et kõik on okei, kõik kulud on kontrolli all ja hallatud. Vaidlen sellele sügava lugupidamisega vastu.

5 miljonit eurot. Näete, kui kanged mehed, kärpisid 5 miljonit eurot! Aga samal ajal tõsteti 2023. aastast 2024. aastasse üle enam kui 100 miljonit eurot.

Need on tegelikult need rahatõsted. Meil ei ole poliitiliste eesmärkide seadmise mõttes eelarve kulutamise ja valitsemiskulude reaalset juhtimist ja see on väga tõsine probleem. Valitsus oleks pidanud viima oma retoorika ja tegevuse kooskõlla, ja seda me kahjuks siin ei näe. Kas kulusid valitsemiskulude kõrval, ka toetusteks suunatud kulusid, on võimalik vähendada? On võimalik vähendada.

Ma ei hakka rääkimagi 10 miljoni eurosest agendast, mis puudutab kliimauuringute programmi, ahjutoetusi,et cetera,et cetera.Niisuguse näitliku nimekirja me oleme koostanud. Seal on kümnete miljonite eurode ulatuses ka neid toetusi, mille puhul me võime öelda, et need ei saa olla keerukas rahanduslikus olukorras olevale riigile prioriteetse iseloomuga.Isamaa

Sellepärast et see ei adresseeri sisulist poliitikat, vaid tegeleb lihtsalt manageerimisega, tehniliste probleemide ümberjaotamisega. See on tõsine probleem. Ka see eelarve on peaministri üldise retoorika mõttes selline – kui ta andis meile üle 2025. aasta eelarve, siis seal olid väga tugevad, võimsad loosungid –, et paraku selle eelarve võib kvalifitseerida valetavaks eelarveks. See ei ole kooskõlas valitsuse enda seatud poliitilise retoorikaga. Tegelikkus ja retoorika on dramaatilises, diametraalses vastuolus. Meie Meie ettepanek on, et parlament lükkab selle tagasi. See annab valitsusele võimaluse põhimõtteliselt korrigeerida oma positsiooni. Meist on kohane määratleda see perspektiiv, millest lähtuvalt ka parlament peab juhtima

poole protsendi ulatuses SKP-st. See on kodutöö, mille valitsus on jätnud tegemata. Kaua seal istuti? Kuu aega istuti koalitsiooniläbirääkimistel suvel. Ja mis tulemus oli, mis puudutab ka valitsemiskulude kokkuhoidu tegelikkuses, reaalajas? Mitte midagi, null 2024. aasta vaates. 2025. aasta vaates optiline poliitika, see 130 miljonit, millest kõneldakse, on paraku osutunud ka tegelikkuses, nagu ma ütlesin, ületõstete kavandamisega virtuaalseks. Kehvakene on see olukord, aga katsume seda atra seada – pingutame selle nimel – õigele rajale. Aitäh!

kuna aasta on pikk aeg ning ministeeriumid on jõudnud arusaamale, et üks või teine valdkond vajab rohkem või vähem raha. Aga meil ei ole tavaline aasta. Meil on aasta, kui

et tänaste muudatustega me võiksime ikkagi teha algust ja midagi reaalselt kärpida. Ma juhin tähelepanu sellele, et isegi järgmisel aastal

Ehk siis nad alustavad millegipärast teatritest ja muuseumidest, mitte enda personalist.Meil on väga tõsine probleem sellega, et meil on mitu ministrit, kes tassivad kaasas rahahunnikut eelmistest aastatest ja teevad sellise näo, et nii peabki tegema. Selle asemel, et tagastada kasutamata palgafond riigieelarvesse, võtab siseminister selle aastast aastasse kaasa ja süüdistab selles eelmisi valitsusi, kuigi ta ise on ametis olnud juba oma [kaks] aastat. Ta ütleb, et nii on kogu aeg tehtud ja nii peabki tegema. Aga reaalsus on see, et

tagastama riigieelarvesse, selleks et see auk oleks kas või veidi väiksem. Ma tuletan meelde, et Keskerakond on teinud ettepaneku, et kõik kulud, mis on suuremad kui pool miljonit, oleksid

sihtasutuste nimekirjad, mis saavad riigilt toetust. Läbipaistvuse tase tegelikult langeb. Ma teen ettepaneku, et seekord, see aasta me teeksime formaalse ümberjaotamise asemel asemel esimese sammu ja vaataksime, mida saaks kärpida veel enne, kui me liigume riigieelarve vastuvõtmise juurde. Siis võib-olla tekib raha ja võib-olla me ei pea tegema neid 60 000-euroseid vähendamisi, millega me võtame raha ära näiteks perelepituse valdkonnast või lastekaitsespetsialistide koolituselt ja nii edasi. See kõik on võimalik, aga selleks on vaja poliitilist tahet. Ma väga loodan, et see poliitiline tahe on olemas. Ja kui seda ei ole, siis ma tuletan meelde, et me võiksime toetada vähemalt eelarve läbipaistvuse parandamise eelnõu, mille me esitasime nädal nädal aega tagasi. Sellisel juhul on meil lootust, et küll mitte Reformierakonna juhtimisel, aga järgmiste valitsuste puhul on meil läbipaistev eelarve ning me saame aru, kust raha tuleb ja kuhu raha läheb. Keskfraktsiooni poolt ma teen ettepaneku see eelnõu tagasi lükata. Aitäh!

Rohkem fraktsioonidel läbirääkimiste soovi ei ole, küll aga pakun seda võimalust rahandusministrile. Kas on soov lõpetuseks midagi öelda? Palun, rahandusminister Jürgen Ligi!

Austatud Riigikogu! Ma olen sunnitud kuidagi reageerima sellele, mida ma siin praegu nägin. Pean tunnistama, et ma olen tõsiselt mures Eesti demokraatia pärast. See, kuidas tühjast kistakse tüli ja raamatupidamislikud küsimused tehakse poliitiliseks, on ikka väga piinlik – ja kuidas puldis süsteemselt valetatakse, eksitatakse avalikkust.Mitte kunagi varem minu staaži ajal, ja ega siin pikemat staaži [kellelgi] ei ole, ei ole olnud sellist häma eelarve muutmise ümber. Eelarve muutmine on formaat, kus eelarve maht ei muutu. See on seaduses kirjas. Siin hämati, nagu oleks tegemist lisaeelarvega ja nagu saaks siin teha eelarve mahu muudatusi. Ei, see on eelarve muutmine ilma mahtu muutmata.Läbiv häma on see, nagu oleks praegu võimalik teha mingisuguseid radikaalseid muudatusi riigi kuludes. Mitte ükski valitsus pole sügisel saanud sellist asja teha, sest eelarvega võetakse kohustusi, mis on fikseeritud seadustesse, lepingutesse, ja ootusi ma isegi ei maini.

valitsus oli sel ajal valdavalt opositsioonis, kui kriitikud kaotasid selle piiri, [kui palju] tohib kulusid viia järgmisse aastasse üle.Kas selle kaotamine oli kuritegu? Ei, ma seda ei väida. Kas see oli läbinisti põhjendamata? Ei, ma ka seda ei väida.

Ülekantavad [summad] võivad olla mingisugused jäägid, mida tegelikult ära ei kasutatud, need võivad olla ülekantavad vahendid tavatähenduses, need võivad olla ka reservid. Neid on alati üle kantud.

mida on aastate jooksul alati rohkem üle kantud, kui on tavapärane protsentuaalselt, sest valitsuse kohus on erakorralistele oludele reageerida.See oligi põhiline. Ärge süüdistage siin valitsust selles, mida te ise tegite. Küll aga me võiksime muidugi edasi debateerida, et äkki see piir taastada. Aga eelkõige võiksime kokku leppida, et me ei käi puldis valetamas ja laimamas. Aitäh! Suur tänu! Head kolleegid, tegelikult olen ma seda meelt, et minister alustab ja minister lõpetab läbirääkimiste vooru. See on paslik ja ma enne veel, kui ministrile sõna andsin, tõdesin, et fraktsioonidel rohkem soovi läbi rääkida ei ole. Mul on palve seda joont edaspidi hoida, et kui on ikkagi soov läbi rääkida, siis tehakse seda enne, kui minister on rääkinud. Siiras palve edaspidi seda järgida.

tava see, et eelnõu algataja räägib lõppsõnas enda algatusest, mitte ei räägi Taavi Rõivase valitsusest või koroonakriisist. Kui meil on selles mõttes hea tava rikkumine, kas tõepoolest ei saaks anda näiteks heale kolleegile EKRE‑st võimalust läbi rääkida? Hea kolleeg, hea tava on olnud see, et minister alustab ja minister lõpetab. See on olnud hea tava ja see on olnud läbiv, et tal oleks võimalus reageerida nende

Aga siis saaksid vasturepliigi võimaluse üksnes need, kes läbirääkimistel osalesid. Ka see on üks diskussiooni teema. Mul oli palve kolleegile, et me arutaksime võib-olla ka Riigikogu juhatuses, kas peale ministri osalemist läbirääkimistel

Ja kuna rohkem soovi läbi rääkida kellelgi ei olnud, siis nii oli. Aga teine küsimus on loomulikult see vasturepliigi võimalus. Minister on üks, kes osaleb läbirääkimistel, ja läbirääkimistel on vasturepliigi õigus, vastusõnavõtu õigus. Nii et pigem see võiks olla kompromissi koht.Helir-Valdor Seeder, palun!

tõesti protseduuriline tähelepanek või märkus. Vabandame, Isamaa fraktsiooni nimel andsime üle õige ettepaneku valel ajal. See kehtib jätkuvalt kolmanda päevakorrapunkti puhul, nii et ärge seda kalevi alla pange, see võtke kasutusse. Ma

mainis. Esiteks, ülekantav raha ei ole seotud ei COVID‑iga ega varasemate kriisidega. Jutt käib üldjuhul palkadest. Leidlikud ministrid on avastanud, et kui nad kõiki

Aitäh! Rain Epleri küsimus istungi juhatajale. Ma korra lihtsalt täpsustan seda, et läbirääkimised ju suletud ei ole, eks ole, ja ma usun, Toomas, et sa oled nõus, et minister avas mõnesid teemasid. Kui meil käivad siin läbirääkimised, mis siis on see põhjus, miks

alustas ettekandega, ja minister on see, kes võtab läbirääkimiste järel kokku need seisukohad, mida läbirääkimistel puudutati. Rõhutan veel kord, et enne ministrile läbirääkimistel sõna andmist tõdesin ma selgelt, et rohkem fraktsioonidel läbirääkimiste soovi ei ole. Ja täpselt nii oli, mitte ühtegi nime ekraanil ei olnud. Seetõttu, hea kolleeg, mul on palve jääda selle kompromissi juurde, mis praegu oli, et võimaldasin vasturepliiki.

Ma arvan, et kollane raamat seda võimaldab, aga kuskile peame ikkagi piiri tõmbama. Veel kord, kuni ministri sõnavõtuni sul seda soovi ei olnud, nii et ma lähtusin sellest. Ja veel kord, asja mõte on ikkagi selles, et minister on see, kes saab [öelda] lõppsõna selle kohta, mida räägiti. Mul on palve, et jääme siis selle juurde. Head kolleegid, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 517 esimene lugemine lõpetada, aga kvalifitseerus Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanek 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume selle ettepaneku hääletamise ettevalmistamise juurde.

ettevalmistamise juurde. Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt hääletas 25 Riigikogu liiget, vastu oli 53, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 517 esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 29. oktoober kell 17.15. Oleme esimese päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Saame minna teise [päevakorrapunkti] juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 509 esimene lugemine. Palun taas kord Riigikogu kõnetooli auväärt rahandusministri Jürgen Ligi.

Esitlen teile tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse [ning

Kulukärbetest ega väikestest maksutõusudest ei piisa, et jõuda kas või Maastrichti kriteeriumi täitmiseni. Prognoositud 4,4%‑lisest nominaalsest defitsiidist 3%‑ni jõudmiseks on tarvis katet umbes 600 miljonile Seetõttu teeme Riigikogule ettepaneku üheks suureks maksutõusuks seniste plaanidega võrreldes. Me esitame eelnõu, mille järgi kõrgem tulumaks kahaneva maksuvaba tulu ehk maksuküüru näol kehtiks veel ka 2025. aastal. Ühtne maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas jõustuks sel juhul 2026. aasta 1. jaanuaril.

Kuid tunnistame, et kõrgem tulumaks ei ole võit majandusele ega kodanike ostuvõimele. Eesti Pank on näiteks oma sügiseses majandusprognoosis öelnud, et maksuküüru kaotamise edasilükkamine on peamine 2025. aasta majanduskasvu negatiivselt mõjutav otsus. Maksuküür on ilmekas näide, miks maksusüsteemi keerukusi tuleb vältida ja kuidas neid saab poliitiliselt kuritarvitada. Kahanev maksuvaba miinimum on ühetaolise tulumaksu puhul väärmoodustis, mis tabab praeguses seisus suvalise 34%‑lise tulumaksumääraga suvalist 1200–2100-eurost tuluvahemikku,

Poliitiliselt manipuleeriti – meenutan selle saali ajalugu – siin sõnumitega, kohe selle kahaneva maksuvaba miinimumi kehtestamise ajal räägiti 500 eurost kõigile. Tegelikult osalt võeti ära, sealhulgas eriti töötavatelt pensionäridelt, aastate möödudes aina enamatelt ja enamuselt, kui võrrelda alternatiivi, maksuvaba miinimumi tõstmisega. Manipuleeriv oli selgitus ka selle poolest, et esimese aasta "võite" ei võrreldud isegi mitte juba seadustatud miinimummääraga, milleks oli muide 205 eurot, vaid 180 euroga. Ei arvestatud teiste maksuerandite kadumisega ega tunnistatud, et keskmine pension ning kiiresti ka alla keskmise pension lähevad tulumaksu alla. Keskmise pensioni saime me ühiselt lõpuks tulumaksust vabastada 2023. aastal. Kuid aastateks miinimumi külmutamine on teinud eelarvesse pinge, millele valutut lahendust enam ei ole.

küll aga võib eeldada, et muudatused on ettevõtlusele vähemalt moraalselt ergutavad. Ajakohastame maksuvabad määrad välislähetuste päevaraha, töötajate majutamise kulude, laeva‑ ja lennukimeeskonna toitlustamise, vastuvõtukulude, reklaamkingituste, mittetulundusühingute kingitud meenete ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise Veel ühe positiivse muudatusena lisame paindlikkust tööandjapoolsesse tervisekulude hüvitamise regulatsiooni. Töötajate tervise edendamiseks tehtavate kulutuste 400-eurone piirmäär muudetakse aastapõhiseks. Aktsepteeritavate kulutuste loetellu lisatakse massaaž ning tervishoiutöötaja ja erialast pädevust omava spetsialisti osutatud teenused.

avansiliste maksete maksumäär tõstetakse 15%‑lt 18%‑le. Kas siin ei ole mingi eksimus? Minu teada täna kehtib maksumäär 14%. Mul läks nüüd kõrvust mööda, mis protsendiga … Krediidiasutuste avansiliste maksete maksumäär, mida tulu pealt makstakse – minu

aga ma ei leidnud seletuskirjast, milline umbes on see kulu seoses päevarahade muudatustega ja muude limiitide tõstmisega. Mis suurusjärkudest me siin räägime?

Need määrad on jäänud pikalt püsima ja inflatsioon on oma töö teinud, nii et sellepärast neid tõstetakse. Aivar Kokk, palun! Aitäh! Jürgen! Hea

ma küsin su käest ikkagi seda. Pikk oli lugu, mis sa ette kandsid, aga häid asju, mis siia kirja on pandud, ei ole tegelikult selles tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduses ning tulumaksuseaduse muutmise seaduses endas sees, vaid need on seletuskirjas. Kuidas sa seda kommenteerid? Kas ametnikud on unustanud mõned leheküljed eelnõule lisada? Seletuskiri on üks tore asi, aga kehtib ainult seaduseleht. Aitäh! No kõigepealt teie sissejuhatus – mulle tundus, et siin oli mõningast mõttesegadust. See ligi 500 miljonit kulu tegelikult kulu maksumaksjale. Ja teie olete olnud ju teravad maksutõusude kriitikud. Maksutõusuga maksuküüru puhul tegemist on. Maksuküür, nagu sai öeldud, maksustab suvalise 34%‑ga suvalist 1200–2100-eurost tuluvahemikku.

Mul on hea meel, et te tegelikult ikkagi ei vaidlusta seda. Te olete ka ise pakkunud eelnõus, et maksuküür tuleks kaotada, te lihtsalt arvate, et natukene hiljem. Eelarves – see on meie vastutus – me peame sellega hakkama saama ja me peame sellega elama. Maksusüsteemi korrastamine maksab riigile, aga maksumaksjale see on võit ja majandusele on see ka tegelikult turgutus. Sellele ma viitasin. Eesti Pank on oma prognoosides korduvalt öelnud nii seda, et maksuküüru kaotamine on oluline majanduskasvu stiimul, kui ka seda, et nüüd selle kaotamise edasilükkamine pidurdab pidurdab majanduskasvu. Aga noh, eelarvelistest põhjustest, mille tõttu me peame seda tegema, oleme rääkinud. Mis puudutab nüüd selle eelnõu ülejäänud teksti, siis ma olen täiesti veendunud, et et vajalikud numbrid on eelnõus olemas ja seletuskiri seletab neid. Aga kui teil on mingisuguseid fakte, et midagi on eelnõust välja jäänud, siis me peame need vead kahe lugemise vahel koos ära parandama. Mina arvan, et vigu seal ei ole, ma ei tea ühtegi. Rain

rekordilised inflatsiooninumbrid on tõesti sellised, et mõistlik on piirmäärasid lähetuste puhul, isikliku sõiduauto kasutamise puhul ja nii edasi muuta. Aga lihtsalt protokolli huvides: te ütlesite, et te arvate, et seletuskirjas on mõju eelarvele ka kvantifitseeritud, kuid ma

aga mõningad asjad ma pean ära parandama. Eesti hinnatõusude valdavad põhjused, kui nüüd rääkida ökonomistide analüüsidest, on siiski Putini valitsuse loodud: loodud: sõda ja energiasõda. Energiasõda algas aasta enne sõda. Sealt tulevad meie suured inflatsiooninumbrid. Ja veel enne seda olid mitte Reformierakonna valitsuse, vaid Reformierakonna valitsuste eelsete valitsuste Reformierakonna valitsuste eelsete valitsuste otsused, millest on Eesti [kiire] inflatsiooni põhjustena nimetatud kahte. Üks on pensionisamba lammutamine, see tähendab, et sadade miljonite eurode korraga tarbimisse saatmine, kuigi need olid mõeldud pensionieas kasutamiseks. Ja teiseks, eelarve defitsiit. Eelarvepoliitika järsk muutus toimus 2016. aasta lõpus. Viimane tasakaalus eelarve oli 2015.

inimene töötab pool aastat ühes ettevõttes, võtab 400 eurot ära ja mingil põhjusel vahetab töökohta, kas siis teisel poolaastal saab ta teises ettevõttes ka 400 eurot kasutada? Kuidas on arvestatud ja planeeritud selle järelevalve osa? Aitäh, Küsimus on põhjendatud. Tegu on erisoodustusega, mis on olemuselt ettevõtte kulu, mitte konkreetse töötaja tulu. Aga see arvestus on ikkagi töötaja kohta ja ma usun, et ei ole raskusi töötaja kaudu seda aastapõhist kulu välja arvutada,

majanduslik rünnak Euroopa Liidu vastu õnnestus just Eestis kõige paremini, või sa näed, et on ikkagi mingid teised põhjused, miks teised Euroopa Liidu majandused kasvavad ja Eesti oma langeb juba kolm aastat? Aitäh! Jah. Ma ei arva, ma toetun analüüsidele ja faktidele. Tõepoolest, Eesti majandus on selle sõja ajal kannatanud kõige rohkem. kõige rohkem. Üks, matemaatiline põhjus on muidugi, et meil eelnes sellele väga kiire majandustõus ja sealt tagasitulek on suhteliselt lihtne. Väikses riigis on majandus volatiilne. Eesti väiksus on üks, aga mitte peamine põhjus. Teine on Eesti naabrus.

mõistetav võrrelda meid teiste Balti riikidega. Jah, Eesti kannatas rohkem oma ekspordistruktuuri pärast. Eesti eksport on olnud haavatavam struktuuri poolest ja sihtkoha poolest. Eesti eksport on seotud rohkem Põhjamaadega, kus majanduse seis on olnud väga kehv. Ja meile on see tulnud tagasi võimendusega, sest selle mõju osakaal on niivõrd suur. Eriti Leedu on väga teistsuguste sihtturgudega. Eraldi tuleks öelda, et Eesti katkestas Venemaaga suhted järsemalt järsemalt kui enamik riike. Suur osa Eesti majandusest kukkus ära selle pärast. Eestil on naaber Läti, kellel samuti läheb väga halvasti. Leedul on aga naaber Poola, kellel läheb paremini.

kuuleb virisemist, seda madalam on majandusaktiivsus. Inimesed ei julge tarbida, inimesed ei julge investeerida, inimesed ei julge muide ka järelkasvu muretseda.

Andrus Ansip ütles, et kui sa oled võimul nii kaua, siis on aeg lõpetada teiste süüdistamine ja vaadata peeglisse. Kas sulle tundub, et see peeglisse vaatamise aeg on saabunud või see on alles ees? Aitäh! Peeglisse vaatamine on sihuke isiklik küsimus. Eneseimetlemist ma ei soovita ka teile. Te siin mõnulete, aga selle asemel – kui iibest rääkida – võiksite mõelda, kuidas te saaksite panustada. Mina ei ole tegelikult omistanud teile madala iibe süüd. Ma omistasin selle sellele nähtusele, mis on üldine negatiivne foon, mida eestlased kipuvad ise looma avalikkuses, sealhulgas poliitikud. Eesti olude, Eesti majandusolukorra selgitamise asemel te käite sajatamas ja süüdistamas. Täna käisite ka. Ärge tehke seda! Positiivne foon mõjub iibele hästi, negatiivne mõjub halvasti. Inimesed ei julge peret luua, kui kogu aeg räägitakse, et kõik läheb aina halvemaks. Kõik ei lähe halvemaks. Eestlaste ostujõud on samas ju kogu aeg kasvanud. Jah, mitte kogu aeg, see kukkus kriisi ajal, aga sõja ajal on kaks aastat eestlaste ostujõud kiiresti kasvanud. Aga mida me kuuleme avalikkuses, kaasa arvatud poliitikute suust, on lakkamatu virisemine. Inimesed kardavad, et nad ei suuda oma peret üleval pidada, ja see hoiab neid tagasi. See hoiab neid tagasi ka ettevõtluses. Ärme seda tee! Mis puudutab eelkäijate süüdistamist, siis ma olen selle tegelikult jätnud tegemata. Ma võiksin seda teha, ma võiksin näidata näpuga, mis on valesti tehtud. Aga ma

toonud. See on hea. Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Hea minister! Härra Korobeinik küsis peeglisse vaatamise kohta ja mulle meenus, et mul isa ütles kunagi, kui ma veel laps olin, et ta näeb

ma ei tundnud teie isa, aga minu teada ta oli intelligentne inimene. Lihtsalt see peeglisse vaatamise kujund on lame ja kulunud,

Rääkigem asjast, ärgem liialdagem selliste sõnamängudega kogu aeg. Positiivseid asju, mida Eestis esile tõsta, majanduses väga palju ei ole, aga prognoos siiski on positiivne.

majanduslanguse põhjused. Ma esitasin teile ka paar statistilist näidet, mis võiks inimestega rääkides nende meeleolu parandada:

langust maksuküüru kaotamise edasilükkamise mõjul. Siiani arvestasime, et juba järgmisel aastal hakkab keskmine reaalpalk kasvama, aga nüüd, kui maksuküür siiski säilib, reaalpalk veidi väheneb. Aga positiivne pool: euribor langeb, pensionid tõusevad. Reaalpensionid tõusevad, euribor langeb. See tähendab, et inimeste kasutusse jääv rahahulk siiski suureneb. Inimeste kasutatav rahahulk suureneb – seda võib nimetada ka ostuvõimeks. Palga ostuvõime kübeke langeb, kuna maksuküür jääb. Aga pensionäride ja laenuvõtjate ostuvõime on suurem, selle kasv on suurem kui maksuküüru mõju palga saajatele. Nii et positiivset on. Mina soovitan kõige positiivsema asjana rääkida, et meil on vaba riik. See aeg, kus partei ja valitsus otsustasid heaolu üle, on õnneks läbi. See on teie kätes. Vabas riigis tuleb olla konkreetne, kui valitsusele etteheiteid tehakse, ja olla ka muidugi asjatundlik. Kui partei ja valitsus tõed lihtsalt ette ütlesid, see aeg on läbi. Majandust ei juhi ka enam partei ja valitsus, välja arvatud muidugi Vene valitsus, kes on vallandanud sõja ja juhib paljude riikide majandust. Vene valitsus on tegelikult ka meie maksutõusude suurim põhjus. Putin maksustab kogu Euroopat praegu kaitsekulude näol, majanduslanguse näol, see tähendab kasvu pidurdamise näol. See ei ole asi, milles [tuleks] süüdistada Eesti Toompead. Seda teeb tegelikult Kreml. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh! Austatud minister! Ma kuulsin, et te ütlesite, et inimesed kardavad, et ei suuda peret üleval pidada, ja tõite veel välja, et opositsiooni sõnavõtud mõjuvad iibele negatiivselt. Kas te pole kordagi mõelnud, et see kartus, mis on peredel tekkinud, eriti noorperedel, et nad ei suuda peret üleval pidada, on teie valitsuse poliitika tulem? Käibemaksu ja tulumaksu uus tõstmine; elektri‑ ja kütuseaktsiisi tõus, mis tuleb kohe järgmises päevakorrapunktis; automaks; lastetoetuste vähendamine; hinnad meil jätkuvalt tõusevad – võib-olla ikkagi tuleks peeglisse vaadata. Aitäh! Aitäh! Ma ei ole kordagi kasutanud sõna "opositsioon". Ma rääkisin poliitikutest, kes ühinevad vingumiskooriga, et sellega avalikkuse poolehoidu võita. Aga kogu see negatiivne foon tegelikult pidurdab nii majandust kui ka hoiab tagasi inimeste isiklikke otsuseid. See on fakt. Ebakindlatel aegadel iive tõepoolest langeb. See [põhjus] Poliitika poolest, ma kordan üle, need maksutõusud on paratamatus aastaid

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ma vist kuulsin õigesti, et te ütlesite, et Putin maksustab kogu Euroopat, kõiki teisi riike. Samal ajal ma siin uudistest lugesin, et Venemaa välisvõlg on langenud kõigi aegade kõige madalamale tasemele ja väliskaubandusbilanss on priskelt plussis. Kas see on siis ka selle tulemus, et ta on oskuslikult osanud kogu ülejäänud Euroopa ära maksustada, või kuidas te seda seletate? Aitäh, Aitäh! See, et Putin maksustab – ma võib-olla oleks pidanud jutumärke kasutama siin – kogu Euroopat, on fakt. Makse tõstetakse suuresti ainult sellepärast, et riigid ei suuda enam oma võetud kohustusi täita ja peavad võtma uusi kohustusi kaitsekulude näol, üldiselt julgeolekukulude näol.

puhul.Aga Venemaa majandus on muidugi omaette nähtus. Tõesti, suured numbrid, mida nad esitavad, on kohati isegi kadestamisväärsed, aga selle taga on muidugi sõjamajandus ja naftatulud. See ei ole asi, mida Venemaa kodanik tegelikult vajab, kui ta ei taha elada selles šovinismiuimas, milles ta praegu elab.

Aitäh! Riigipea on tegelikult Alar Karis. Aga makse tõstab Putin. Ma juba ütlesin, et "maks" on siin ülekantud tähenduses.

kindlasti suurem kui 2%. Seda võib nimetada maksuks ja nii seda üldjoontes, tihti ka nimetatakse. Ei ole mõtet pead liiva alla Ma arvan, et teie poolt ei ole eriti mõistlik asuda Putini advokaadi poolele. See ei näe hea välja. Sõda on siiski majandusraskuste valdav allikas. Eelarve defitsiidist ma juba rääkisin. Eelarve defitsiit algas Jüri Ratase valitsuse ajal sellega, et muudeti ära eelarvereeglid, ja sellega, et lasti eelarve miinusesse. Viimane riigieelarve, mis oli ülejäägis,

majandusele jõukohaselt. See on väga suur muutus, et edaspidi on olnud ainult miinus. Ja selle ainus põhjus ei ole olnud järjestikused kriisid. Miinust on toodetud täiesti teadlikult ja püsivalt kriiside varjus.

Samas me teame, et majanduse piduriks on ka kõrged energia hinnad ja energia hinna teeb kõrgeks taastuvenergia tasu. Kas võib öelda, et Putin on ka taastuvenergia tasu hinna taga või? Aitäh! Aitäh! Ka teil ei ole vist mõistlik asuda Putini advokaadi rolli. Mina ei ole öelnud, et kõikide hinnatõusude või maksutõusude taga on Putin, küll aga seda, et Putin maksustab Euroopat selle sõjaga, ülekantud tähenduses.

See on seda selgem, mida rohkem me arvestame energia tootmise tegelikke kulusid, sealhulgas keskkonnakoormust. Nii et ma soovitan teil asuda taastuvenergia toetajate leeri. Taastuvenergia toetused tehakse eesmärgil, et fossiilenergeetikast vabaneda ja võimaldada investeerida odavamasse energia tootmisse. Mart Maastik, teine küsimus, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ma kõigepealt tahtsin teid informeerida. Te ütlesite, et te ei tundnud minu isa. Ma võin teda tutvustada, ta veel õnneks elab.

Kas teil on andmeid, et need maksud on kuidagi erinevad meie lähinaabritel, kes elavad ka siin Venemaa naabruses? Nende majandus tõuseb, aga meie majandus langeb. Aitäh! Mul on neid andmeid, neid andmeid ma ka esitasin. Lätil ei lähe palju paremini, Leedul läheb paremini teistsuguse naabruse tõttu, teistsuguse migratsioonipoliitika tõttu, teistsuguse ekspordistruktuuri tõttu. Aga Eestil on tõepoolest

Eelnõu sisust andis juba väga põhjaliku ülevaate minister, seetõttu ma selle sisu lähemalt ei tutvusta. Komisjonis tõusetusid küsimused. Andrei Korobeinik uuris, et kui maksuküüru kaotamine on nii hea asi, miks seda siis ikka edasi lükatakse. Minister vastas, et riigi rahanduslik olukord nõuab seda,

uusi määrasid lähetuse päevaraha, laeva‑ ja lennukimeeskonna toitlustamise, vastuvõtukulu, reklaamkingituste, töötaja majutamise ja töötaja tervise edendamiseks tehtavate kulutuste Nende üle suuremat arutelu ei olnud. Nende kohta on põhjalikud selgitused seletuskirjas ja seletuskirjast saab ka näha, et neid on korrigeeritud ülespoole üsna sarnaselt

võttis loomulikult vastu menetluslikud otsused. Komisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada, võtta eelnõu päevakorda täna ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. Päevakorda võtmine ja juhtivkomisjoni esindaja määramine otsustati konsensuslikult, aga esimese lugemise lõpetamise poolt hääletas 7 rahanduskomisjoni liiget. Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kümme päeva. Kui esimene lugemine lõpetatakse täna, siis täitub kümme päeva 29. oktoobril kell 17.15

palka saavate inimeste maksukoormust, maksuvaba osa läheb nulli.

Sellest komisjonis juttu ei olnud. Komisjonis väga pikalt seda eelnõu ei arutatud, ma tegelikult ütlesin, et siin saalis enne mind minister tutvustas seda mu meelest ikka väga põhjalikult. Ja sellessamas lisas, kus on muudatusettepanekud, on ka selgitused, miks neid ei arvestatud. Aga

ma saan kirjast aru nii – nende teenuste loetelus, mida võib ettevõtlustulu teenimiseks

lisanduvad tervishoiukorralduse infosüsteemi kantud tervishoiutöötaja ja kutset või erialast pädevust omava spetsialisti osutatud teenused.

Rohkem teile küsimusi ei ole. Väga suur tänu! Avan läbirääkimised. Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Andrei Korobeinik, palun! Suur tänu, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma olen hea kolleegi Annelyga nõus, rahandusministri ettekanne oli põhjalik.

millal majandusel hakkab paremini minema, mille peale Medvedev ütles, et raha pole, aga pidage vastu. Sama optimistlik oli ka Jürgen oma sõnavõttudes. Ta arvas, et poliitikute

sest inimesed lihtsalt ei julge poest endale süüa osta, kui nad vaatavad Riigikogu otseülekannet ja näevad, kui kehvasti asjad on. Mulle tundub, et põhjus on pigem selles, et valitsus,

mõeldud selleks, et koguda raha rikaste soodustuse rakendamiseks. Jah, kahtlemata on positiivne, et see soodustus ei rakendu 1. jaanuarist 2025, aga ei ole üldse positiivne, et see rakendub ülejärgmisest aastast. Olukorras, kus Eesti majandus langeb – Eesti majandus ei lange mitte Putini pärast, vaid Reformierakonna ebaõnnestunud majanduspoliitika pärast –, on täiesti mõeldamatu, et vaesemate käest kogutakse raha selleks, et jagada seda näiteks Riigikogu liikmetele ja ministritele. See ei ole inimlik poliitika ja ma väga toetan seda, et valitsus on aru saanud, et praegu ei ole õige aeg selle väljamõeldud maksuküüru kaotamiseks. Aga ma väga loodan, et järgmise aasta jooksul valitsus jõuab järeldusele, et see lihtsalt ei olegi hea idee. Kriisi ajal peab riik inimestele appi tulema, kriisi ajal peab riik mõtlema just nende peale, kellel on niigi raske, mitte võtma nende käest ära viimast raha.

kui vaesemate käest võetud raha suunatakse rikkamatele aasta pärast, mitte kohe. Aga ma loodan, et Jürgen Ligi on piisavalt mõistlik inimene, et aastaga ta saab aru, et inimesed tunne ennast kehvasti mitte poliitikute sõnavõttude pärast, vaid sellepärast, et valitsus lihtsalt röövib neid. Aitäh! Aitäh! Nüüd on mul võimalus ennast natukene rehabiliteerida, andes sõna Rain Eplerile Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel.

on ajalooliselt olnud väga tugev energiatootmisvõimekus. See on nüüd ideoloogilistest otsustest kantuna nõrgenenud. Aga ma siiski väidan

Euroopa CO2-kaubanduses osalemise ajutine peatamine. See oleks andnud meile võimaluse põlevkivist väga mõistliku hinnaga elektrit toota. Kui keegi tuleb ütlema, et see ei ole võimalik, siis vaadakem kas või viimaste nädalate uudiseid. Holland, Poola Ungari on teatanud, et nemad ei kavatsegi täita Euroopa rändelepet, sest nende enda riigi seisukohalt on see liiga suur oht julgeolekule. Nii et riigid ikkagi saavad otsuseid teha. Minister [kasutas] siin sellist piltlikku väljendit, justkui Putin maksustaks Euroopat. Ma arvan, et võib-olla õigem piltlik paralleel on, et ta võtab dividendi. Ja ta võtab dividendi sellelt, et aastakümnete jooksul, ma julgen öelda, tehti Euroopas valeotsuseid energeetika vallas. See suur rohepööre, mida siin on edendatud, [tegigi] Euroopa Venemaast sõltuvaks. Ja ärgem unustagem seda, et kõik need rohelised aktivistid, kes räägivad meile maailma päästmisest … Jällegi, Saksamaa näide on hea. Me mäletame neid Saksamaa tippotsustajaid, kes maandusid hiljem Gazpromi palgale. Ja see andiski Putinile Euroopat energeetikaga kägistada, kui nii võib öelda. Ministriga võib ju nõustuda, et kui üldine meeleolu ühiskonnas on nukker ja tulevikuperspektiiv pehmelt öeldes mitte eriti roosiline, siis siis on kindlasti majandusaktiivsus väiksem. Aga ma ei ole nõus sellega, et kui valitsuse otsuseid kritiseerida, siis selle saab panna kategooriasse "vingumine". Selliselt me ei peaks asjadele lähenema. Olgu kriitikat [väärivana] välja toodud kas või valitsuse tehtud maksutõusud majanduslanguse ajal või perede ja laste vastu suunatud poliitika, mis kindlasti kindlustunnet vähendab. Nii et sellega ei saa nõustuda, et et opositsiooni kriitika on madalama majandusaktiivsuse põhjus. Siin on ikkagi valitsuse otsused taga. Aga ma lõpetan optimistlikult, et ministrile rõõmu teha. Lootus ei ole kadunud, opositsiooni tegevus hakkab vilja kandma. Kui vesi tilgub kivi peale, siis pikapeale ta uuristab sinna augu. Möödunud nädalal tänu opositsiooni tegevusele tagasi eelnõu, kus taheti muuta lastekaitseseadust ja seonduvaid seadusi selliselt, et inimesed, kes on sooritanud väga ränkasid kuritegusid, muu hulgas laste vastu,

kuulsime? Aasta või poolteist on opositsioon rääkinud, et ärge tehke seda niinimetatud maksuküüru kaotamist, see on liiga suure kuluga. Ja täna me näeme, et see lükatakse edasi. Ma julgen olla optimistlik, et küllap me aasta pärast kuuleme, et see lükatakse veel edasi. Kui me vaatame, et Saksamaa just teatas, et majanduskasvu prognoos korrigeeriti majanduslanguse prognoosiks, britid kukkusid välja maailma kümne suurima tööstusriigi hulgast ja nii edasi, siis Euroopas midagi nii roosilist ei paista, et saaks täituda see, nagu Ligi ütles, et majandus hakkab meil mühinal kasvama. Küllap tuleb ka järgmisel aastal Ligil siia tulla, kui ta veel minister on, ja mõru pill alla neelata ning öelda, et lükkame selle veel edasi või jätame üldse ära. Aitäh! Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Aivar Kokk, palun! juhataja! Head kolleegid! Alustame sellest, et minister rääkis kõigest muust, kuid mitte sellest eelnõust, ja komisjonis praktiliselt ei rääkinud suurt midagi.

numbrite muutust, kuigi seletuskirjas on need märgitud. Miks see sellisena tehtud on? Ei oska öelda. Aga me näeme siin väga selgelt numbreid, mis [näitavad, mida] tähendab kõrgepalgaliste tulumaksuvabastus.

poolt võib küll öelda, et kõrgepalgalised saavad ju tulumaksuvabastust ja natuke raha juurde. Aga vaatame maksude koormust,

aga me tegime seda siis ja elektri hind oli laes.Teine suur otsus oli see: tolleaegne majandusminister ja peaminister otsustasid, et LNG-terminali Eestisse ei ole vaja ja see tuleb teha koos Soomega. See jokutamine ja jamamine tekitasid selle, et 30-eurose megavatt-tunni [hinna] asemel me maksime mõnel kuul 285 eurot.

Raha korjatakse üle 800 miljoni aastas, järgmisel aastal natuke üle 70 miljoni läheb selleks kuluks. Nelja aasta peale kokku ei ole nii palju planeeritud RES‑is, kui ühel aastal maksudega

Selles eelnõus on mõned head asjad ka. Mul on ääretult hea meel, et koalitsioon nõustus sellega, mida me kevadel ütlesime, et

maksude tõstmise asemel on võimalik kulusid kokku hoida, ja me oleme üksmeelselt selgel arusaamisel, et seda kõrgepalgaliste tulumaksuvabastust ei ole mõtet teha. Minister vahest ütleb, et hea, et me aru saame, ja ütleb, et näed, me toetame teid, üks aasta lükkame edasi. Aga saage aru, see pool miljardit eurot on riigieelarves kulupoolel.

Suur tänu, head kolleegid! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 509 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 29. oktoober kell 17.15. Head kolleegid, mulle on laekunud Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanek pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Me peame seda ettepanekut hääletama. Et te saaksite planeerida, teeme seda kohe, nii et kuulutan välja hääletamise ettevalmistamise.

Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt hääletas 47 Riigikogu liiget, vastu oli 20, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. Tänane istung on pikendatud kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni.

kaotamise edasilükkamine on kahetsusväärne. Aga ma usun, et me jõuame selle eelnõu puhul veel selgesõnalisemale üksmeelele, et pahede maksustamine on vajalik. Ja see maksutõus ei ole iseenesest halb, lõpuni halb vähemalt mitte. Niisiis,

Eesti maksupoliitikas on siiani kehtinud suund maksustada kõrgemalt saastavat ja tervist kahjustavat käitumist

soovitud mõju. Eelnõuga tõstetakse kõigepealt alkoholi, tubakatoodete ja bensiini aktsiisimäärasid 5% järgmise nelja aasta

hoitakse siiski silma peal ja seda oleme ka lubanud. Aktsiisierinevused Lätiga on praegu olemas, aga maksutulu migreerumist Lätti viimastel aastatel täheldatud ei ole, kuigi vahe on olemas, nagu öeldud, ka Läti on on seda öelnud. Praeguste määrade juures on meil näiteks kange alkoholi puhul aktsiisivahe Lätigacirca50 senti liitriselt pudelilt, see kasvab

Eelnõuga muudetakse ka hasartmängumaksu seadust Eesti Kultuurkapitalile suunatud osas: hasartmängu[maksu]st kultuuriehitiste otstarbeks eraldatavat osa vähendatakse 60,6%‑lt 52%‑le, et suurendada kultuurkapitali sihtkapitale ning

Teile on ka küsimusi. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Teadlased näevad aktsiiside tõstmises ohtu. Nimelt, pärast elektri- ja kütuseaktsiisi tõstmist langeb inimeste elatustase ja ettevõtted hakkavad kandma kahjumit. Palun teie kommentaari sellele. Aitäh! Tahaksin muidugi neid anonüümseid teadlasi teadlasi näha. Ma olen ka ise akadeemilise taustaga ja seda loogikat ma sellisel moel küll omaks ei võta. Aktsiiside mõju mõju lõpphindadele on äärmiselt marginaalne ja kindlasti ei ole asjakohane teie fraktsiooni esimehe dramaatiline avaldus õhtuses

seda oli natuke piinlik kuulata, sest eeldus oli, et inimesed elavad alkoholi sees ja ei saa kuidagi oma tarbimist piirata. Aga eesmärk on, et nad nii ei elaks ja oma tarbimist ikkagi piiraksid.

Lauri Laats, palun!

protsenti hinna[lisa] on tõesti natuke uskumatu, eriti kui arvestada, et autosid ei vahetata ju kogu aeg ja see ostmisel lisanduv

inimeste käitumisest sõltub see, kui palju need nende majapidamisi mõjutavad. Käitumisega on võimalik oma aktsiisikoormust väga palju muuta. Autode ja kütuste puhul on see natuke keerulisem, aeganõudvam, aga on ka võimalik. Evelin Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te ütlesite, et aktsiise tõstetakse selleks, et tarbimist vähendada. Kuna tõstetakse ka elektri- ja kütuseaktsiisi, siis nähtavasti soovite vähendada ka nende tarbimist. Elekter ja kütus on väga paljude toodete

turumajanduse alus on tarbimine, siis kas selle seadusega liigutakse teie koalitsioonikaaslase Lauri Läänemetsa väljaöeldu poole, et turumajanduse aeg on läbi? Aitäh! Aitäh! Turumajanduse alus on, pigem ma ütleksin, nõudlus ja pakkumine. Tarbimine on osa inimese igapäevaelust küll, aga et seda otseselt turumajandusega peaks siduma, on eksitav, eriti oludes, kus tarbimise tase

Aga kõige olulisem mõju on see, et fossiil[energialt] minnakse üle taastuv[energiale]. See on see põhiline suund ja selle tõttu maksustatakse bensiini. Mart

Aitäh! Maailma ei saa niimoodi päästa, et igaüks ütleb, et temast midagi ei sõltu. Maailma tulevik sõltub meist kõigist. Kui kõik räägiksid nii nagu teie, oleks inimkond juba lämbunud ja ressursid otsas.

Ja Eesti on osa euroopalikust kultuurist, kus vastutustunne on selle koha pealt [suurem] kui mõnes teises riigis või piirkonnas. Aga eks ole ka meil natuke süüd

aktsiisikaupade tarbimist. Idee poolest, aga ka eelarveliselt oli see absurdne seos, me saime sellest lahti

Kummal siis õigus on? Kas teil? Ma ei taha nüüd väita, et teie meile valetasite, ju siis on seletuskirjas midagi valesti kirjas. Kumb [väide] on siis õige? Aitäh!

on see, et kahjulike kõrvalmõjudega kaupade tarbimise kasvu tuleb piirata: alkoholi tarbimist tuleb vähendada, energia tarbimise kasvu tuleb piirata ja energia tarbimisel

see diisliaktsiisi muutus eelmisel aastal oli tegelikult EKREIKE valitsuse otsus: üks rumalamaid otsuseid ja üks paljudest rumalatest otsustest, mida see valitsus tegi. Minu arust te olite siis selles valitsuses, kui see

maksustamisega. Te ise ütlesite, et tegemist on kahjulike kõrvalmõjude ja pahede maksustamisega. Ja tõesti, need autoomanikud, kelle autod võtavadki rohkem kütust, maksavadki seda maksu teistest just kütuseaktsiisi

sest sõiduki pidamine muutub liiga kulukaks. Ja mis kõige olulisem – te ise tõite välja, et teie tahategi piirata kütuse ostmist, kuna sellel on kahjulik kõrvalmõju.

kommenteerimata, mis puudutab neid mujal tarbimisi. Üsna pikk jupp minu kõnest tegelikult ka puudutas seda: võrdlesin erinevaid aktsiise ja kokkuvõtteks

loodusressursside ületarbimist ja looduse saastamist. Ka meie. Mul on hea meel, et ka teie valitsus seda tegi. Kert Kingo, palun!

on siiski riigi tulud. Teed ei ole riigi põhiline ega ainus funktsioon, vaid aktsiise kasutatakse ka erinevateks eelarvekuludeks, ja see on igati õilis.

Aitäh! Ma vist ei ole sellises rollis, et anda kodumajapidamistele soovitusi, kuidas peaks elama. Aga riigi poliitika on tõepoolest selline, et nii kodumajapidamised kui ka ärid

maksukoormust ei tohi tõsta, sest kõrged maksud pärsivad ettevõtlikkust ja vähendavad inimeste tulusid. Reformierakond ei luba teie sissetulekuid ebaõiglaselt ära võtta ja arutult ümber jagada. Kandidaat nr 162 Harju- ja Raplamaal Jürgen Ligi. Praegu sa ei tee muud, kui tõstad ainult maksukoormust. Vanarahva tarkus ütleb, et kahe jänese järgi ei saa korraga joosta. Minu küsimus on, et kas sa olid noorest peast loll või oled sa praegu loll?

oli vist siiski 25 aasta tagune, aga mõte jääb samaks. Ma kirjutan ka täna nendele sõnadele alla, kuid rõhuasetused on igal kümnendil ja igadel valimistel natuke varieeruvad. Nendeks valimisteks ei ole ma kusagil lubanud, et maksud ei tõuse. Ma olen lubanud, et ma võitlen selle eest, et nad ei tõuseks ja et nad tõuseksid võimalikult vähe, kõigil valimistel. Selles ongi riigi rahanduse korrashoidmise põhiline aade: ükski valitsus ei tohi endale lubada rohkem kulutamist, kui on hädapäraselt vajalik. Praegu on see piir paraku teiste inimeste poolt

majandusprognoosi tutvustamisel ka üle rõhutanud, et jah, maksude tõstmine pärsib majanduskasvu. Aga muud valikut meil ei ole. Sama on öelnud Eesti Pank: jah, pärsib,

majandustsükkel ei õigusta enam sellist defitsiidis elamist ja me peame seda vähendama. Kui me ei suuda piisavalt kiiresti vähendada kulusid, peame ka makse tõstma.

Aitäh! Prognoose teevad muidugi sõltumatud prognoosijad ja ma tean, et nad on seda kõike arvestanud. Nad on mulle kinnitanud, et nii Soome tarbimise mõju, Soome on [neid reegleid] lõdvendanud, kui ka piirikaubanduse mõju on prognoosides arvestatud, seda ma ka kõnes puudutasin.

see tulu, mida sealt oli võimalik teenida, ei katnud sõidukulu kas üldse või kattis seda vähesel määral, kui just ei mindud väga suurte autodega ja väga hulgi ostma. ostma. Sellest emotsioonist saadi ju ka üle. Praegu seda emotsiooni karta ei ole, ütlevad prognoosijad ja numbrid. Aitäh!

Majanduse mõju eelarvele on küll suur, aga riigi kulud, ja eriti ootused riigile, kipuvad kasvama koos majandusega.

saada suuremaid mugavusi ja paremaid teenuseid ka kollektiivselt, individuaalselt on ennast igati ära kindlustatud. Mis puudutab energia tarbimise kasvu, siis on rõõm öelda, et Eestis on kiiresti kasvanud eelkõige taastuvenergia tarbimine. See on hea uudis ja sinnapoole me püüame liikuda. Aitäh!

soetamine tekitab sellised langushetked ja nendega tuleb leppida. Eriti tuntav on see mõju praegu

ja seda kasu, mida varude hankimine tõotab endaga kaasa tuua. Kange alkoholi varud olid palju suuremad, kui eestlane on jõudnud ära juua. Eestlase alkoholitarbimine praegu on vähemalt ajutiselt langenud, mis on hea uudis. Ja ma ei jõudnud fikseerida kõiki neid küsimusi, mida te lubasite mitte küsida. Eks

Ma ei tea, sa elad vist Tallinnas praegu, kunagi elasid Tartus, aga mina elan Saaremaal: väga kaugel, kus ühistransporti ei ole.

teie ette toodi üldse selliseid valikuid, et arvestada ka seda, et kas üks või teine haru Eesti majandusse midagi täiendavalt juurde toob, kui me sealt võtma läheme? Õnneks Õnneks mitte, sest see oleks ebaseaduslik, kui me hakkaksime päritoluriigi järgi Euroopas kaupa maksustama. Me oleme ju Isamaaga koos olnud kaks kaks rahvuslikku erakonda, kes ütlevad, et me tahame ka eurooplased olla, mitte ainult eestlased. Ja me ei ole ainsad euroopameelsed erakonnad, ka Euroopa reeglid näevad niimoodi ette, et me

tootmiskoha järgi ei saa aktsiisi kehtestada, see oleks ebaseaduslik. Andres Metsoja, palun!

üllal eesmärgil olema ikkagi üldises eelarves. Samas me näeme tegelikult päev-päevalt, kuidas Eesti maapiirkondade teede seisund halveneb, sest raha omavalitsustel napib ja inimeste sundvalik on kas mitte sõita või sõita suurema autoga

see mõjutab tervist. Ma saan aru, et sul on hästi: sa oled enne neid makse ostnud [kokku] hästi palju konserve ja elad nüüd need maksutõusud üle ning loodad, et kui järgmine valitsus tuleb ilma Reformierakonnata, siis need maksud uuesti langetatakse, nii nagu me tegime seda 2020. aasta lisaeelarvega ja tänu millele majandus

Aktsiisid ei pidurda majandust, vaid nad muudavad transporti ja energia tarbimist säästlikumaks, küll aga parandavad ka inimeste tervist ja töövõimet.

Kui te nüüd küsite statistika kohta, mida teie olete järgi vaadanud ja mina mitte, siis ma ei hakka küll

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Eelnevalt ütlesite, et aktsiiside tõusu eesmärk on piirata tarbimist, samal ajal planeerite ise eelarvesse täiendavat maksutulu selle tarbimise kaudu laekuvatest aktsiisimaksudest. Te ütlesite ka, et piirikaubanduse risk on väga madal. No minule tundub, et need ametnikud, kes seda juttu väidavad, pole analüüsinud inimeste varasemat käitumist, kui on aktsiisitasusid tõstetud. Võib-olla nad ei ole üldse Tallinnast välja saanud, seega võiksite neile teha väljasõiduistungi Läti piiri äärde, kus tõesti on, kui tänase seisuga vaadata, juba piirikaubandus aktiveerunud ja ainult suureneb. Ma küsingi, et mille põhjal te väidate seda või millele tuginedes te julgete väita, et piirikaubanduse risk on väga madal?

ehitamas, ja sellised sama padurohelise mõtteviisiga inimesed nagu teie ütlevad, et kõige hullem ja koormavam ongi see, kui käiakse oma suvila vahet sõitmas. Mu küsimus teile on, et kas te [ei leia], et teie selline tegevus hakata suvila vahet käima ei ole moraalselt õigustatud, kui te ise räägite, et peaks vastupidi elama? Ja teiseks küsin, et

Eks te olite ka ebaaus mu tsiteerimisel. Ma rääkisin nii kodumajapidamistest kui ka ettevõtetest, aga kokkuvõttes maandub ettevõtete toodang ikkagi valdavalt kodumajapidamistesse. Jah, inimene on loodusele koormaks, see on tõsi,

oma tootmist siia ei raja. Me võime alkoholiaktsiisi tõsta lakke, et inimeste töövõime oleks parem, aga ettevõtteid lihtsalt enam ei ole. Vastus on ei. Sisendhindadel ja nende tõusul on valdavalt muud põhjused kui valitsuse keskkonnapoliitika,

hakata. Härra eesistuja! Lugupeetud minister! No see ideoloogiline lähtepunkt, mida te siin õigustate, on ju täiesti fašistlik. Selle kaugem eesmärk on ju loogiliselt võttes see, et ajame inimesed kõik koonduslaagritesse,

siis kas te võtate koos valitsusega vastutuse ka selle eest, kui meile tuleb uus metanoolitragöödia? Sest selge on see, et puskariajamine ja salaalkohol saavad plahvatuslikult levima

selliste solkide joomine on Eestis ikka kõvasti vähenenud ja see hinnatõus, mis pudeli [hinnale] lisandub, on praegu sentides. Ma ei usu, et keegi haarab mürgi järele selle tõttu, et ta lihtsalt muud moodi ei saa.

Energiapoliitika on täiesti eraldi teema, aga üks põhisõnum võiks teil olla: et kui te tahate heaoluühiskonda, siis tarbija maksab oma hüve eest.

aktsiiside korrigeerimine inflatsiooniga koos[kõlas] on elementaarne vajadus, et nende mõju tarbimisele ja eelarvele ei hääbuks, ja see on elementaarne vajadus nii rahanduslikult kui ka nende pahede piiramise seisukohast. Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgmisena on ettekandjaks rahanduskomisjoni liige Tanel Kiik, kes annab ülevaate juhtivkomisjonis toimunud arutelust. Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud kolleegid! Hea rahandusminister! Kuna seda teemat on päris pikalt arutatud, siis ma teen ise lühidalt. Rahanduskomisjon käsitles antud eelnõu esimese lugemise ettevalmistamist 1. oktoobri istungil. Arutelul osalesid rahandusminister Jürgen Ligi, ministri nõunik Moonika Oras ning ka Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna juhataja Erle Kõomets.Erle

ja andis ülevaate hasartmängumaksu seaduse muudatustest, mis puudutab kultuurkapitalile ettenähtud hasartmängumaksu eraldise sisemist jaotust. Komisjoni liikmetel oli ka mõningaid küsimusi.

Komisjon langetas järgmised otsused. Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15. oktoobril ehk täna. See [otsus] oli konsensuslik. Teiseks tegime ettepaneku esimene lugemine lõpetada ja selle poolt hääletas 6 saadikut: Annely Akkermann, Tanel Kiik, Maris Lauri, Marek Reinaas, Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev, vastu oli 3: Martin Helme, Aivar Kokk ja Andrei Korobeinik, erapooletuid ei olnud.

tuletan meelde, et meil on üle antud eelnõu esimesel lugemisel tagasilükkamise ettepanek, mida kindlasti Isamaa Erakond soovib hääletada. Kui me jõuame selle eelnõu juurde, siis on järjekordselt kurb tõdeda, et ei õpita oma vigadest. Praegu oleks ju väga hea teiste

Väga oluline on meil ju eksport, kuid eksporti ei ole võimalik Eestis, Euroopa piiri ääres kuidagi teha, kui ei ole transporti.

Ja kui me räägime nüüd aktsiiside tõusust, nende drastilisest tõusust, siis meile on selge, et

Ja mis siis selle tulemus on? Tulemus ongi see, et kogu majandus püüab koguneda Tallinna ja selle ümbrusesse, ja mujal selgelt hääbub.

Kes sõidab Tartu poolt ja jõuab juba Mäoni, siis on ta juba peaaegu nagu Tallinnas: saab rahulikult ja ohutult sõita.

isegi projekteerimismaht on nii väike, et kui peaks kuskil mingi ime juhtuma ja öeldaksegi, et teede jaoks on nüüd rahad olemas, siis meil ei ole nende jaoks

Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Andres Sutt. Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid! Aktsiisimäärade ja hasartmängumaksu tõusu tuleb vaadata kui osa tervikust, mitte asja iseeneses,

Väiksem defitsiit tähendab madalamat riigivõlga, mis omakorda tähendab väiksemat intressikulu ja madalamaid intressimäärasid mitte ainult riigile, vaid ka eraisikutele ja ettevõtetele. Ja Eesti ei ole kuidagi üksi oma riigirahanduse kordategemises, täpselt samaga tegelevad Prantsusmaa või Suurbritannia või Soome meist

kindlasti tarbija jaoks rohkem kättesaadavaks ehk palk ja inflatsioon on kasvanud kiiremini kui alkoholi hind. Nüüd kas tõusud on järsud või lauged? Alati võib öelda, et see on vaataja silmades.

Piirikaubandus. See on õige küsimus ja seda on eelnõu ettevalmistamisel ka analüüsitud. Lätis on nii alkoholi kui ka tubaka aktsiisitõusud otsustatud 2026. aasta kohta, valitsuse tasandil ka 2027. ja 2028. aasta

Eesti Kultuurkapitali, sest see on üks olulisemaid meie kultuuri toetajaid mitte ainult ehitiste, vaid ka sisu Eesti Kultuurkapitali eelarvest moodustavad aktsiisid ja hasartmängumaks pea 99%.

Selle muudatusega vähendatakse ühtlasi Eesti Kultuurkapitalile suunatud hasartmängumaksust ehitiste otstarbeks eraldatavat osa 60,6%‑lt ikka selleks, et tugevdada sihtkapitale ning suurendada kultuuri ja spordi toetamise võimalusi maakondades. Ma arvan, et väga olulise [asjana] muutub ka kultuurkapitali hasartmängumaksu eraldamise senine jaotus nii, et kaks kolmandikku läheb sisusse ja üks kolmandik ehitistele.Paluks lisaaega. kõigil toetada. Aitäh! Nii suureneb kultuuri- ja spordivaldkonna rahastamiseks eraldatud raha ning väheneb ehitiste osa: minu meelest või ka meie meelest on see väga mõistlik. Lõpetuseks. Kõikide nende muudatuste tulemusena on Eesti maksukoormus endiselt 35,4% SKP-st, mis on oluliselt madalam kui Euroopa Liidu keskmine. Ja kordan üle, et uusi maksutõuse peale nende, mis on juba seadustatud või mille kohta on eelnõud sisse antud, enne järgmisi Riigikogu valimisi ei tule. Igaüks saab pärast üle kontrollida, kas läks nii või teisiti. Mina olen veendunud, et läheb nii, nagu ma just ütlesin. Ja soovitan seda eelnõu kõigil toetada. Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Lauri Laats, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes meid jälgivad interneti vahendusel! Mina kindlasti ei jaga Andres Suti nägemust ja ettepanekut selle eelnõu osas, et seda võiks toetada. Miskipärast, kui Andres Sutt rääkis aktsiisidest, mis kogutakse alkoholi ja suitsu müügi pealt, unustas ta mainida seda, et siin seaduseelnõus on veel aktsiisikoht: tegelikult maksustatakse bensiini selle aktsiisitõusuga. Ja see raha kindlasti ei lähe kultuurkapitalile. Nii et selles osas võiks olla väike täpsustus tehtud.

See on üks pool. Ja teine pool: öeldakse, et tegelikult me võtame teilt tasuta liikumise võimaluse ära, rakendame teile uut automaksu, ja seda on veel vähe: me tahame teie käest veel raha saada ja me tõstame ka bensiiniaktsiisi. See on praeguse valitsuse suhtumine ja see on vale.

Nii et kuidagi kahepalgeline on kogu see lähenemine.Ja kui me räägime üldiselt bensiiniaktsiisist, siis loomulikult need rahad – nii nagu üks kolleeg ütles – peaksid minema teedesse, ja teed on praegu vaeslapse osas.

Igati probleemne eelnõu. Ja üks pool, mis on veel tegelikult lahti rääkimata, kui me tõstame alkoholiaktsiisi,

Aitäh! Ootame selle ettepaneku ära. Rain Epler Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel.

ja olete kasvatanud mitu aastat järjest ning kasvatate edasi, nii et mõnes mõttes on tore, et te peeglisse vaatate ja seda siit puldist tunnistate. Ühtlasi tundis Sutt muret ja kurbust selle üle, et üldse ei räägitud kulka eelarvest ning et sellest moodustavad nii suure osa aktsiisid ja hasartmängumaks, ja küll on hea, et kulkas läheb nüüd [olukord] paremaks. Aga tegelikult on niimoodi, et kui laekuvat maksutulu jääb vähemaks, siis ka kulka eelarve hakkab kahanema. Nii et siit võiks meelde jätta selle, kui me vaatame mõju eelarvele, siis ennustatakse, et 2026. aastal tuleb eelarvesse lisatulu, ja Andrese jutust ma sain aru, et siis on ka kulka eelarve kasvamas, seega kui me hakkame aasta pärast 2026. aasta eelarvet menetlema, siis hoiame silma peal

rohkem maksutõuse ei tule kui need, mis on juba tehtud ja on praegu menetluses. Ma isegi kipun teda uskuma, sest meil on aasta pärast tulemas kohalike omavalitsuste valimised,

usu.Nüüd ministri ettekande juurde. Minu arvates on Ligi veidi segaduses. Ta räägib, et mis te vingute, vingumine kahandab tarbimist, ja oi kui halb, majandus langeb, aga samal ajal räägib, et oi kui halb on tarbimine,

ja see on tsitaat stenogrammist, videost saab selle järele vaadata, kuigi minister ütles, et ma olin ebaõiglane, kui ma seda tsiteerisin, et Ligi tegelikult ütles välja, mis on nii selle seadusemuudatuse taga kui ka peresid

läbirääkimised. Jah, ei ole kedagi. Lauri Laats, küsimus istungi läbiviimise kohta.

ja tekkis arutelu selle kohta, kuidas läbirääkimised peaksid toimuma. Tema ütles, et arutelu käigus selgus, et see kollane raamat, mille me kõik juba kindlasti jõudsime läbi lugeda, on lihtsalt soovituslik,

võib-olla võtaksime juhataja vaheaja ja küsime ministri käest, kas ta tahab lõppsõnaga esineda või mitte, sellepärast et tegemist on väga olulise seadusega. Ma arvan, et me kõik saame ju aru sellest, et see halvendab Eesti majanduse olukorda veelgi.

Ministri sõnavõttu ei ole läbirääkimistel ei selle alguses ega lõpus. Tal on võimalus läbirääkimistel osaleda, aga paraku on läbirääkimised juba lõppenud, mis tähendab seda, et enam ei ole võimalik antud teemal läbirääkimisi avada. Kalle Grünthal,

Kahjuks, Kalle, ma pean su sõnavõtu katkestama, kuna kell on kaks ja meie istungi aeg on läbi. Seega jäävad protseduurilised küsimused homseks ja tänane istungipäev on läbi. Kohtume homme saalis.